Herra forseti. Mikið hefur verið rætt um upplýsingaóreiðu undanfarin ár og fer hún virkilega vaxandi en merkilega lítið hefur verið gert til að bregðast við henni með þeim verkfærum sem eru þó fyrir hendi.

enda eru viðhaldsdagbækur loftfara mjög ítarlegar í samræmi við Part-M EASA-reglugerðirnar. En birting gagna er út af fyrir sig ekki nóg til að sporna við upplýsingaóreiðu. Það er líka mikilvægt að fólk kunni að nota gögnin. Þannig hefur t.d. verið gagnrýnt árum saman að eingöngu eitt efnahagslíkan er til staðar fyrir Ísland, en það líkan er af tagi svokallaðs slembijafnvægislíkans eða á ensku, með leyfi forseta: „general stochastic equilibrium model“.

Viðbrögð við upplýsingaóreiðu þurfa að vera tvenns konar: Aukin krafa um gagnsæi og samvinna um að vinna betur úr þeim upplýsingum sem fyrir liggja. Það er algjörlega gagnslaust að reyna að vinna áróðursstríð ef við getum ekki unnið stríð gegn eigin vanþekkingu.

1.193 börn um allt land bíða eftir greiningu eða meðferð við geðrænum og sálrænum vanda. Fjölmennastur er biðlistinn á Þroska- og hegðunarstöð þar sem 584 börn bíða greiningar.

Virðulegi forseti. Komið hefur í ljós ósamræmi á milli talna um útflutning landbúnaðarvara frá ESB til landsins og tölum um innflutning í gögnum Hagstofu Íslands. Þessi munur kallar á skýringar og er það í raun mjög alvarlegt alvarlegt ef satt reynist. Samkvæmt opinberum gögnum frá ESB virðast tölur um útflutning landbúnaðarvara frá ESB til Íslands hærri en kemur fram í innflutningsgögnum Hagstofunnar. Hér er um töluverðan mun að ræða og telst jafnvel í hundruðum tonna í ákveðnum tollflokkum á þriggja ára tímabili, t.d. er misræmi á innflutningi á unnum kjötvörum um 1.700 tonn. Hér er að rísa heilu fjallgarðarnir á milli þess trausts sem ætti að ríkja í milliríkjasamningum og eftirliti með þeim. Þetta misræmi á ekki að vera til staðar í landbúnaðarvörum og eru allar reglur skýrar hvað varðar innflutning á lægri og engum tollum. Hvað er því í gangi?

Rétt skal vera rétt. Það er óásættanlegt að hér sé verið að brjóta þær leikreglur sem eiga að ríkja og bæði lög og reglur eru skýrar með það. Það er ekki nóg að benda á brostnar forsendur samninga. Það eru samningar í gildi og ef ekki er farið eftir þeim er verið að brjóta lög og það á ekki að líða. Það er ekki nóg að setja á stofn starfshóp, það verður að fara í þetta. Hér er verið að brjóta lög.

Íslenskir bændur verða fyrir miklu tjóni sem má rekja til skorts á eftirliti með innflutningi. Slakt eftirlit veldur einnig tekjutapi fyrir ríkissjóð. Óvissan skapar tortryggni og því verður varla séð að ástæða sé til að slaka á frekari tollvernd á landbúnaðarvörum. Því eru allir að tapa og ekki síst neytendur. Hvar er eftirlitið?

Herra forseti. Það dylst engum að ástandið á Suðurnesjum er grafalvarlegt. Atvinnuleysið í landshlutanum er um helmingi meira en á höfuðborgarsvæðinu þar sem það er næstmest. Atvinnuleysi kvenna á Suðurnesjum var 21% í ágúst og 16,1% meðal karla. Í þessum tölum eru ekki þeir sem eru á uppsagnarfresti og ástandið á eftir að versna á næstu vikum. Það er gríðarlegt áfall að missa vinnuna og getur dregið dilk á eftir sér. Gæta þarf sérstaklega að börnum atvinnulausra, skólagöngu þeirra, að þau fái nóg að borða og geti tekið þátt í skipulögðu frístundastarfi sem kostar peninga. Við vitum ekki hvenær faraldurinn gengur yfir en hitt blasir við hverjum þeim sem vilja sjá að þau sem missa vinnuna og fara á atvinnuleysisbætur verða að fá meiri stuðning frá stjórnvöldum og það verður að vinna miklu betur gegn atvinnuleysi, bæði karla og kvenna, einkum á svæðum sem verða verst úti. Það er kynjahalli á úrræðum stjórnvalda

Hér eru nokkrar hugmyndir fyrir stjórnvöld að moða úr til að mæta alvarlegri stöðu Suðurnesja: Bæta sveitarfélögum upp tekjutap og bregðast við vaxandi þörf íbúa fyrir félagsþjónustu, sjá til þess að allir fái sex mánaða tekjutengt tímabil en ekki bara sumir, hækka grunnatvinnuleysisbætur og lengja réttinn til atvinnuleysistrygginga,

Allar menntastofnanir svæðisins þurfa aukið fjármagn til að taka á móti atvinnuleitendum sem vilja styrkja stöðu sína, það ætti að auka framlög til sóknaráætlana sveitarfélaga myndarlega, til menningarmála og stórefla uppbyggingarsjóðinn og ráðast strax í byggingu sjóvarnargarðs við slippinn í Njarðvík. Ég er með fleiri hugmyndir fyrir stjórnvöld. Það þarf ekki að gera neitt annað en að grípa símann og ég mun fara yfir það með þeim.

Það er í samræmi við tillögur starfshóps sem skilaði skýrslu um þetta efni og tillögum til að hvetja og styrkja skattalegt umhverfi þriðja geirans.

mjög fjölþættur og afar mikilvægur og ekki síst allt það sjálfboðaliðastarf sem fer fram í þeim geira. Það eru fjölmargar rannsóknir sem staðfesta að þetta styrkir uppvöxt barna og unglinga. Þátttaka í öllu skipulögðu íþrótta- og menningartengdu tómstundastarfi

hver staðan á þessu er í löndunum í kringum okkur og slíkur samanburður leiddi í ljós að víðast hvar væru skattalegir hvatar víðtækari en hér á landi. Hér er verið að bregðast við því, virðulegi forseti, og ég vil fagna því.

Við glímum nú við bylgju smita vegna kórónuveirunnar sem hefur auðvitað áhrif, bæði úti í samfélaginu almennt og eins hér innan dyra. Við þessar aðstæður veltir maður fyrir sér: Hvert er hlutverk þingsins? Í fyrsta lagi er auðvitað mikilvægt að þingið haldi, eftir því sem kostur er, eðlilegri starfsemi uppi, eðlilegri lýðræðislegri umræðu og taki til umræðu og afgreiðslu þau mál sem brýnt er að það sinni á þessum tímum. Forgangsmálin í umræðunum hljóta að taka mið af ástandinu. Fyrir utan nauðsynleg árviss verkefni eins og fjárlög og þau mál sem þeim tengjast þurfum við í þinginu að taka til umræðu mál sem tengjast viðbrögðum stjórnvalda við ástandinu. Við þurfum að ræða hér innan dyra sóttvarnaráðstafanir, hvernig þær eru útfærðar og annað þess háttar. Við þurfum bæði að fara yfir það sem gert hefur verið og hvað gera þarf á næstunni í þeim efnum.

Herra forseti. Hallinn á ríkissjóði sem átti að vera 10 milljarðar á þessu ári verður rúmir 269 milljarðar. Á tveimur árum verður hallinn rúmir 533 milljarðar. Eftir bankahrunið var hallinn 194 milljarðar þannig að sú staða sem við stöndum frammi fyrir í efnahagsmálum er erfið. Við ættum að gera allt til þess að geta staðið undir velferðarkerfinu og þar á meðal að leita hagræðis í ríkisfjármálunum.

Þessi fjárlög eru sérstök að því leytinu til að þau eru kosningafjárlög þegar kemur að því að ná niður halla ríkissjóðs. Ríkisstjórnin þorir ekki að mæta miklum halla með því að draga úr umsvifum. Til þess er of stutt til kosninga. En það er hægt að ráðast í niðurskurð án þess að draga úr aðstoð til almennings. Þar á ríkisstjórnin að sjálfsögðu að sýna gott fordæmi en það gerir hún ekki einu sinni hjá sjálfri sér. Hún sparar ekki í sínum fjárheimildum. Hún fær 680 milljónir á fjárlögum sem hækka um 20 milljónir milli ára

Herra forseti. Nú dregur til nokkurra tíðinda. Hæstv. dómsmálaráðherra hefur tilkynnt í þingmálaskrá og fjölmiðlum að hún hyggist leggja fram frumvarp um að mannanafnanefnd verði lögð niður. Ég verð að segja að mér hugnast frumvarpið vel. Það er eins og mælt út úr mínum munni. Kannski er það vegna þess að ég vann að sama máli fyrir rétt um ári síðan. Það var mannanafnafrumvarp sem flutt var af þáverandi þingmanni og samflokksmanni mínum í Viðreisn, Þorsteini Víglundssyni. Það var kolfellt hér í þinginu á þeim tíma. Nafn er nátengt sjálfsmynd og sjálfsvitund fólks og varðar fyrst og fremst einkahagi og persónurétt. Í núgildandi mannanafnalögum eru lagðar víðtækar takmarkanir á rétt fólks til að stýra þessum rétti, takmarkanir sem ekki verða rökstuddar með vísan til almannahagsmuna eða annarra hagsmuna sem réttlætanlegt er að byggja á í nútímasamfélagi. Fólki á að vera treyst til að ráða sjálft nafni Munur frumvarpanna, herra forseti, er kannski helst sá að teljist nafn vera barni til ama var í frumvarpi Þorsteins gert ráð fyrir aðkomu barnaverndaryfirvalda en í frumvarpi ráðherra verður leitað umsagnar umboðsmanns barna. Sá er nú allur munurinn. Ég held reyndar að það séu litlar líkur á að foreldrar gefi börn sínum meiðandi nöfn. Allt að einu þá óska ég hæstv. ráðherra velgengni með hið ætlaða frumvarp og að henni takist að fullvinna það og leggja fram tímanlega svo að það geti fengið umfjöllun og afgreiðslu hér á þingi. Einnig óska ég þess að henni takist að koma því í gegnum ríkisstjórn sína án þess að það missi grundvallarmarkmiðið um að fólk ráði eigin nafni. Ég óska henni einnig sérstaklega velfarnaðar í því að koma málinu í gegnum eigin flokk en þar hefur brugðið við að menn séu frjálslyndir einungis í orði en ekki á borði.

Þess vegna þarf að gera allt sem hægt er til að sporna gegn rekstrarvanda, sporna gegn atvinnuleysi. Við sjáum krítískar spár frá Vinnumálastofnun um þróun atvinnuleysis. Talað er um 11–12% um næstu áramót, 25.000 manns mögulega án vinnu.

sem verður líklega erfiður, ekki bara hvað varðar sóttvarnir heldur líka efnahagslega og félagslega, þurfum við að gera allt sem við getum sameiginlega til að takast á við afleiðingarnar. Þá þurfa stjórnvöld að vera læs á aðstæður og bregðast við í samræmi. Eitt

Til að gera langa sögu stutta benti ráðherrann á að í löndum í kringum okkur er sums staðar sá háttur á að fólk sem bíður brottvísunar er vistað á afmörkuðum brottvísunarsvæðum á meðan það bíður brottvísunar.

enda er slíkt mál hvergi að finna á þingmálaskrá ráðherrans og ekkert sem hún sagði gefur til kynna að það eigi að hrinda slíku í framkvæmd. Þótt þingmálaskrár séu oft uppfærðar með tilliti til stöðunnar í samfélaginu myndi afstaða Vinstri grænna ekki breytast ef slíkt mál birtist þar. Umræðan sem hefur skapast í kjölfarið, að um sé að ræða stefnu ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, á sér heldur enga stoð í raunveruleikanum enda segir í stjórnarsáttmálanum, með leyfi forseta: „Aldrei hafa fleiri verið á flótta vegna stríðsátaka, ofsókna og umhverfisvár. Ísland mun leggja sitt af mörkum til lausnar á flóttamannavandanum og taka á móti fleiri flóttamönnum. Mannúðarsjónarmið og alþjóðlegar skuldbindingar verða lögð til grundvallar og áhersla á góða og skilvirka meðhöndlun umsókna um alþjóðlega vernd. Auk þess verður tryggð samfella í þjónustu og aðstoð við þá sem fá slíka vernd. Þverpólitískri þingmannanefnd verður falið að meta framkvæmd útlendingalaga og eftir atvikum endurskoða þau.“ Nú vill svo til að ég sit í téðri þingmannanefnd, eins og fulltrúar allra flokka á Alþingi. Ég hef áður sagt og segi enn að þar mun ég berjast fyrir því að fólk sem hingað sækir fái sanngjarna, réttláta og mannúðlega málsmeðferð. Ég vona að aðrir þingmenn hér inni, og sérstaklega þeir sem hafa tjáð sig um þessi orð dómsmálaráðherra, muni standa með mér í því, því að þetta er fráleit hugmynd og hún kemur ekki til greina.

sinn á störf okkar á þinginu í vetur. Það skiptir máli að við sem hérna erum, líkt og allir aðrir í samfélaginu, fylgjum fyllstu varúðarreglum og við sjáum að þingstörfin taka mið af því. Akkúrat núna erum við að ræða fjárlög komandi árs og fjármálaáætlun næstu ára og það er eðlilegt að þættir eins og sú mikla efnahagslægð sem við erum að ganga í gegnum núna vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar séu ofarlega á dagskránni og ofarlega í umræðunni og setji mark sitt á hana. Að sama skapi er líka mikilvægt að muna eftir því að þrátt fyrir heimsfaraldur kórónuveiru er ýmislegt sem gengur sinn vanagang og ýmislegt sem mun ekki breytast þrátt fyrir hana eða öllu heldur; það er ýmislegt annað sem við þurfum að breyta þrátt fyrir hana. Til að mynda munu breytingar af mannavöldum þegar kemur að loftslagsmálum ekkert hætta. Þess vegna skiptir máli að hugsa einnig um þau mál. Því miður er það svo að mörg ríki setja enn þá mikla fjármuni í heri sína og stríðsrekstur í stað þess að forgangsraða þeim í heilbrigðismálin eins og þyrfti að gera. Það er atriði sem við þurfum að vera meðvituð um og ræða hérna. Ég er stolt af því að tilheyra landi sem hefur ekki her en getur þess í stað sett peninga í heilbrigðismálin.

Umræðunni verður þannig hagað að eftir framsögu hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra tala talsmenn þingflokka en að því loknu, eða kl. 14:00, munu fagráðherrar, hver á fætur öðrum, taka þátt í umræðum um einstaka málaflokka á sínu sviði. Verður það bæði í dag og á morgun. Gert er ráð fyrir að einn þingmaður tali frá hverjum flokki í hverjum málaflokki. Þó geta þingflokkar ákveðið að tveir þingmenn tali og þá aðeins í tvær mínútur hvor. Forseti vill geta þess að veittur verður rýmri andsvararéttur að lokinni framsöguræðu hæstv. ráðherra þannig að tryggt verði að fulltrúar allra stjórnarandstöðuflokka geti veitt andsvör við ræðu ráðherra.

Fjármálaáætlun þessi er þriðja áætlun ríkisstjórnarinnar og byggist í meginatriðum á gildandi fjármálaáætlun og endurskoðaðri fjármálastefnu ásamt viðbrögðum stjórnvalda við efnahagslegum afleiðingum faraldursins sem nú geisar. Hún felur þannig í sér útfærslu á markmiðum síðustu fjármálaáætlunar og fjármálastefnu og stefnumörkun um þróun tekna, gjalda og efnahags opinberra aðila, þ.e. A-hluta ríkis og sveitarfélaga og fyrirtækja í þeirra eigu. Það er sérstaklega mikilvægt við þær krefjandi aðstæður sem stjórnvöld standa frammi fyrir nú, að fjármálum hins opinbera verði beitt markvisst í hagstjórnarlegu tilliti og að ríkisfjármálin og peningastefnan gangi í takt til þess að lágmarka neikvæð áhrif kórónuveirufaraldursins á efnahagslífið og lífskjör þjóðarinnar. Fyrstu viðbrögð ríkisstjórnarinnar við efnahagsáhrifum heimsfaraldurs kórónuveirunnar fólust í því að beita traustri stöðu ríkissjóðs til að verja heimili og fyrirtæki fyrir fullum þunga áfallsins. Með stórauknum framlögum til atvinnuleysisbóta, hvort sem var vegna lækkunar starfshlutfalls eða atvinnumissis — ég leyfi mér að taka hlutabótaleiðina með í þessa umræðu ásamt launum í sóttkví og sérstökum barnabótaauka o.fl., tókst að draga stórlega úr bráðu tekjufalli heimilanna sem ella hefði hlotist af skyndilegum gjaldþrotum og fjöldaatvinnuleysi. Fyrirtækjum var einnig veittur öflugur stuðningur, m.a. með frestun á skattgreiðslum, styrkjum vegna launa á uppsagnarfresti, lokunarstyrkjum og stuðnings- og viðbótarlánum með ríkisábyrgð. Þessu til viðbótar komu aðgerðir Seðlabankans á sviði peningamála, einkum mikil lækkun stýrivaxta og lækkun á eiginfjárkröfum til fjármálafyrirtækja. Tilgangurinn með þessum ráðstöfunum var að styðja við lausafjárstöðu og greiðsluhæfi fyrirtækja og heimila eins og kostur var og fleyta þeim áfram til betra efnahagsástands, þar sem vonir stóðu til þess að faraldurinn yrði skammvinnur. Þetta höfðum við sem leiðarljós allt frá vordögum. Kórónuveirufaraldurinn hefur hins vegar dregist á langinn um allan heim og nú er ljóst að faraldurinn og eftirmál hans munu hafa mikil áhrif á lífsviðurværi þjóðarinnar næstu árin. Því er mikilvægt að nálgun stjórnvalda taki mið af því og að aðgerðir verði aðlagaðar að, ég vil segja þeim nýja veruleika. veruleika. Með framlagningu og samþykkt Alþingis á endurskoðaðri fjármálastefnu fyrir árin 2018–2022 í byrjun september voru stigin fyrstu formlegu skrefin í þá átt að beita fjármálastefnunni þannig að sú sterka fjárhagsstaða sem byggð hafði verið upp áratuginn á undan yrði nýtt til öflugrar viðspyrnu gegn djúpum efnahagssamdrætti. Í sama skyni var ákveðið að víkja í þrjú ár frá tölulegum fjármálareglum laga um opinber fjármál, eins og undanþáguákvæði laganna heimila. Líkt og víðast hvar annars staðar mun efnahagssamdrátturinn og aðgerðir stjórnvalda gegn faraldrinum leiða til hratt vaxandi skulda. Samanlagður halli áranna 2020 og 2021 gæti þannig orðið um 600 milljarðar kr.

Ef ekkert verður að gert verður afleiðingin tekjuhalli sem nemur 5–6% af vergri landsframleiðslu á árunum 2023–2025 vegna misvægis milli tekjukerfis sem byggist á efnahagsumsvifum sem hafa dregist saman vegna faraldursins og þróunar útgjalda sem tekin var ákvörðun um áður en hann blossaði upp. Það myndi leiða til þess að skuldahlutfallið færi hækkandi ár frá ári og væri komið í 65% af vergri landsframleiðslu í lok tímabilsins og útlit fyrir að það héldi áfram að hækka jafnvel eftir það. Við þessar aðstæður er nauðsynlegt að víkja tölulegum fjármálareglum frá lengur en þau þrjú ár sem lög um opinber fjármál gefa svigrúm til. Ella þyrfti að taka halla sem næmi um 6% af vergri landsframleiðslu niður í 2,5% í einu vetfangi. Slíkur viðsnúningur myndi í sinni einföldustu mynd kalla á um 120 milljarða kr. aðhaldsráðstafanir árið 2023 á verðlagi dagsins í dag. Þá þyrfti að grípa til viðbótarráðstafana sem næmu um 40 milljörðum að meðaltali á árunum 2024 og 2025, sem sagt fyrst 120 milljarða, svo 40 milljarða til viðbótar á árinu þar á eftir. Afleiðingar þess gætu hins vegar komið fram í minni efnahagsumsvifum með lækkandi tekjum hins opinbera og áframhaldandi hallarekstri. Ráðstafanir í ríkisfjármálum myndu þannig draga þróttinn úr hagkerfinu. Hætt væri við að slíkar aðgerðir myndu bíta í skottið hver á annarri og tefja endurreisn hagkerfisins og þar með opinberra fjármála. Útfærsla fjármálaáætlunar fyrir árin 2023–2025 miðast því við að tölulegu fjármálareglunum verði vikið áfram til hliðar á þeim árum.

til að aðlaga opinber fjármál að afleiðingum þessa afdrifaríka áfalls á lengri tíma þegar hagkerfið hefur komist aftur á gott skrið með það að markmiði að fjármálareglurnar geti gengið í gildi aftur frá og með árinu 2026. — Ég hygg að frumvarpið sé þegar fram komið. Í ljósi þessa tímabundna fyrirkomulags telur ríkisstjórnin mikilvægt að í staðinn verði sett skýrt og raunhæft stefnumið með stoð í grunngildum laganna, sem verði leiðarljós allrar ákvarðanatöku um opinberu fjármálin þar til reglurnar taka gildi aftur:

Þetta meginmarkmið áætlunarinnar er lykillinn að því að rjúfa vítahring hallareksturs og skuldasöfnunar í því skyni að endurheimta styrka fjárhagsstöðu hins opinbera í framtíðinni.

en 230 milljörðum kr. lægri í lok ársins 2025 en ef ekki væri gripið til þeirra. Gert er ráð fyrir að skuldasöfnunin stöðvist við um 59% af vergri landsframleiðslu í stað þess að verða um 65% af vergri landsframleiðslu og halda áfram að hækka í framhaldinu, þ.e. stöðva skuldahlutfallið undir 60% fyrir hið opinbera.

að staða þeirra stuðli að efnahagslegum stöðugleika og að ríkissjóður verði í færum til að veita viðnám gegn efnahagsáföllum framtíðarinnar. Það er eitthvað sem við hljótum öll að vera sammála um að við njótum góðs af í dag, að hafa búið í haginn, og við þurfum að hugsa þannig líka til lengri tíma. Að öðrum kosti væri gengið gegn grunngildum laga um opinber fjármál, ekki síst um sjálfbærni og stöðugleika, sem ekki má missa sjónar á að hafa einnig

Við þurfum að hafa slík ný meginmarkmið þegar við höfum ekki tölusettar reglur lengur til að styðjast við, við erum að taka þær úr sambandi. Vert er að hafa í huga að engir búhnykkir eru í sjónmáli sem líkjast því sem féllu ríkissjóði í skaut í tengslum við uppgjör bankahrunsins og afnám fjármagnshafta. Við getum ekki treyst á að við fáum stórar makríltorfur, eins og þá gerðist, sem ný verðmæti inn í okkar efnahagslögsögu og engum dylst hversu miklu munaði um það á þeim tíma. Sömuleiðis er sú mikla breyting sem varð í komum ferðamanna ekki í hendi en við hljótum engu að síður að vilja vinna að því að fá að nýju ferðamenn að fá að nýju ferðamenn til landsins. Allir innviðir eru til staðar til að taka við þeim, en við höfum ekki stjórn á þeirri stöðu að öllu leyti sjálf. En allt þetta mun mun þýða það að við náum tökum á skuldastöðunni þannig að hún verði algerlega viðráðanleg. Auðvitað hanga hér saman skuldahlutföll, nafnvirði nafnvirði skuldanna og kjörin sem lánin eru tekin á. Það er ekki hægt að horfa fram hjá því. Við treystum á að við njótum áfram nokkuð góðra lánskjara.

í hagkerfinu við að verja fjárhag heimila. Gert ráð fyrir að fjárfestingar- og uppbyggingarátakið nemi alls tæplega 119 milljörðum á tímabili áætlunarinnar, en vegna umfangs sumra verkefna nær það einnig yfir á árin 2024 og 2025. Horft var sérstaklega til þess að þær fjárfestingar sem ráðist yrði í væru til þess fallnar að auka hagvöxt, skila viðunandi arðsemi og hafa þannig jákvæð efnahagsleg og samfélagsleg áhrif. Tekjuáætlun fjármálaáætlunar mótast að uppistöðu til af tveimur þáttum: Annars vegar af áherslum ríkisstjórnarinnar á að draga úr álögum með það fyrir augum að hækka ráðstöfunartekjur fólks og bæta samkeppnishæfni atvinnulífsins. Hins vegar af þróun efnahagsmála í kjölfar kórónuveirufaraldursins. Á næsta ári munu álögur lækka varanlega um 34 milljarða miðað við undirliggjandi forsendur og hefur hlutfall skatttekna og tryggingagjalds ekki verið lægra að jafnaði yfir áætlunartímabilið síðan 2010. Stærsta einstaka skattaaðgerð ríkisstjórnarinnar á yfirstandandi kjörtímabili fólst í endurskoðun á tekjuskattskerfi einstaklinga. Hefur það í för með sér að skattar lækka um 21 milljarð á ársgrundvelli. Síðustu skrefin taka gildi um áramót.

aðrar álögur með beinum hætti í tengslum við faraldurinn. Þar má m.a. nefna auknar endurgreiðslur virðisaukaskatts, en það er ein stærsta skattaaðgerðin á næsta ári; að framlengja Allir vinna átakið þannig að það séu fullar endurgreiðslur í samræmi við það átak út árið 2021. Það kemur sér mjög vel, bæði fyrir einstaklinga og ekki síður fyrir sveitarfélögin. Við getum í þessu samhengi líka minnst á

Ætlun okkar er auðvitað að fjármálakerfið sé þá betur í stakk búið til að sinna heimilum og atvinnustarfsemi. Við höfum væntingar til þess að lækkun eiginfjáraukanna og ívilnandi skattaákvarðanir skili sér í ákvörðunum bankana um að standa með sínum viðskiptamönnum. lokum vil ég minnast á fyrirhugaða lækkun erfðafjárskatts með hækkun frítekjumarks og endurskoðun stofns fjármagnstekjuskatts sem gert var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi næsta árs.

Ég ætla að lokum, virðulegi forseti, að segja að við höfum náð verulegum árangri í ríkisfjármálum á undanförnum árum og það veitir okkur þann viðnámsþrótt sem við þurfum á að halda núna. Við erum í stakk búin til að taka á okkur mikinn hallarekstur en við verðum samt sem áður að hafa áætlun um að stöðva skuldasöfnunina. Það er nauðsynlegt til að það sé lágmarkstrúverðugleiki á bak við þau verkefni sem við þurfum að sinna núna.

Helsta áskorun stjórnvalda á tímabili áætlunarinnar verður að snúa við þessum mikla hallarekstri. Við megum ekki missa móðinn þótt hér sé mikill hallarekstur og hugsa til þess að hallareksturinn er ekki tapað fé. Hann er til þess að styðja hagkerfið

almannatryggingakerfi okkar en það er ekki hægt að halda því fram að það sé lélegt eða að það sé ekki sniðið að því að hjálpa þeim sem minnst hafa á milli handanna. Ég held að stundum væri ágætt fyrir fólk að ímynda sér að við hefðum ekkert almannatryggingakerfi, bara ekkert, og spyrja sig við þær aðstæður: Hverjum myndum við helst vilja hjálpa ef við ætluðum að byrja að byggja upp nýtt almannatryggingakerfi? Myndum við hjálpa fólkinu sem hefði þá nýlega fengið mikinn arf? Myndum við leggja það fólk til jafns við fólk sem engan arf hefði fengið? Ég held að við myndum fyrst hjálpa þeim sem hefðu engan arf fengið. Ég held Ég held að við myndum fyrst hjálpa þeim sem hefðu enga aðra tekjustrauma, hvorki atvinnutekjur, lífeyristekjur, fjármagnstekjur, húsaleigutekjur né neina aðra tekjustrauma. Ég held að við myndum fyrst teygja okkur til þess fólks. Það er það sem almannatryggingakerfi okkar í dag gerir. Menn kalla það skerðingar þegar við látum það hafa áhrif að sumir hafa úr meiru að spila en aðrir. En það eru til fleiri hugtök yfir þá viðleitni og það er einfaldlega að stýra peningunum til þeirra sem minnst hafa. Svo getur fólk upplifað þetta allt saman sem mjög ósanngjarnt og vill fá meira út úr bótakerfunum. En einhver verður að standa undir þessu. Einhvers staðar verðum við að fá tekjur. Og í augnablikinu erum við að láta þessi kerfi virka af fullum þunga

en öryrki eða annar sem fær bætur úr almannatryggingakerfinu þurfi að sæta skerðingum og sé ekki frjáls að ráðstafa arfi. En þetta er ekki rétt. Það sem er rétt í þessu er að hann er fullfrjáls að taka við arfinum og ráðstafa honum eins og honum sýnist. En arfurinn kann að hafa áhrif á hvað almannatryggingakerfið telur þörf á að styðja mikið við viðkomandi. Almannatryggingakerfið lítur til þess að ef einn hefur ekki fengið neinn arf en hinn hefur kannski fengið 10–20 milljónir í arf sé rétt og sanngjarnt og eðlilegt að horfa fyrst til þess sem fékk ekki arfinn. Menn geta sagt að það sé ósanngjarnt. En það er nákvæmlega verið að reyna að hámarka nýtingu takmarkaðra fjármuna í þágu þeirra sem eru í veikastri stöðu.

Herra forseti. Í fjármálaáætlun sjáum við áform ríkisstjórnarinnar til næstu fimm ára. Skoðum sex málefnasvið og látum tölurnar tala. hverju er verið að lækka framlög til nýsköpunar um 23% frá upphafi áætlunarinnar og til enda hennar? Er ekki búið að segja okkur að nýsköpun sé leiðin úr kreppunni? hverju er verið að lækka framlög til samgöngumála um 31% á næstu fimm árum þrátt fyrir mikla þörf um allt land? Af hverju er verið að lækka framlög til menningar, lista og íþrótta um 13% á næstu fimm árum? Er sá geiri ekki nægjanlega aðþrengdur?

Og að lokum: Hvernig stendur á því að það verður lækkun á fjárframlögum til hjúkrunar á næstu fimm árum þegar þjóðin er að eldast hratt? Þetta eru allt lykilmálefnasvið sem má lesa mjög skýrt í töflu í fjármálaáætlun að munu uppskera minni fjármuni eftir fimm ár en nú.

Það er staðreynd að við höfum ekki bara verið að stórauka framlög í nýsköpun heldur erum við komin með viðbótarátak núna þegar kreppir sérstaklega að. Ef við ætluðum að nota þá nálgun sem hv. þingmaður gerir þá ættum við að taka alla súpupeningana í einn pott og dreifa þeim þannig að það komi minnst fyrst

Virðulegi forseti. Ef við skoðum nýsköpunina sérstaklega, af því að hún er eitt af þeim sviðum sem hv. þingmaður vill leggja áherslu á, þá vorum við með í upphafi kjörtímabilsins rétt um 15 milljarða eyrnamerkta nýsköpun og þróun og við verðum á síðasta ári áætlunarinnar með 20 Það er 5 milljarða aukning. Það er gríðarleg aukning ofan á 15 milljarða. Hins vegar, ef við tökum þau árin sem sýna mesta hækkun, er það rétt að á lokaárunum erum við að draga úr tímabundna átakinu. Svo verð ég að furða mig á því að hv. þingmaður tali svona um fjárfestingarátak ríkisstjórnarinnar upp á rúma 30 milljarða. 30 milljarðar er engin smátala og við erum að tala um að koma henni út á 12 mánuðum.

Nú er ég þeirrar skoðunar að það ríki metnaðarleysi í þessari áætlun þegar kemur að ráðdeildarsemi í ríkisfjármálum. Ekki hefur verið mikið um hagræðingarkröfu innan Stjórnarráðsins á síðustu árum og orðið löngu tímabært að ráðast í uppstokkun á opinbera kerfinu og draga úr umsvifum hins opinbera.

Virðulegi forseti. Sóunina ætlum við að uppræta með því að nota gögn og upplýsingatækni. Við ætlum að fara í stafræna byltingu til að gera opinbera reksturinn gegnsærri. Við ætlum ekki bara að hætta að sóa tíma fólks og fyrirtækja heldur líka tíma og kröftum opinbera kerfisins í heild, þar með starfsmannanna sem vinna hjá hinu opinbera, með því að taka stafræna tækni í notkun okkur til gagns. Næsta stóra verkefni á þessu sviði eru þinglýsingar. Ímyndið ykkur alla sóunina sem felst í því að láta pappíra liggja í stöflum hjá sýslumannsembættum sem hægt væri að láta ganga rafrænt á milli og afgreiða með nánast sjálfvirkum hætti. Það er sóun víða. Ég spyr hins vegar á móti þegar hv. þingmaður boðar að við ættum að gera mun meiri hagræðingarkröfu og í ljósi þess að langstærsti útgjaldaliður ríkisins er heilbrigðiskerfið og velferðarkerfið:

áður 2 milljarðar. Það er víða hægt að koma við. Ég nefni málefnaflokkinn alþjóðleg vernd. Það má ekki tala um hann, þá fara allir í kerfi og setja sig í alls konar stellingar. Það eru 3 milljarðar í alþjóðlega vernd. Meginhlutinn af því fólki sem er að koma hingað til lands er að leita sér að betri lífskjörum. Það er gott og gilt og ég ber virðingu fyrir því. En við eigum að afgreiða þær umsóknir á tveimur sólarhringum eins og Norðmenn gera. Við getum það ekki. Við gerum það ekki eins og það er í dag. Við erum að halda þessu fólki uppi í framfærslu í marga mánuði.

Virðulegi forseti. Það var eins og ég hélt að það kæmu ekki dæmi úr stóru útgjaldakerfunum, hvorki úr heilbrigðismálunum né velferðarmálunum. Við getum alveg velt því fyrir okkur hvort það sé góð ráðstöfun að fjárfesta í loftslagsmálum og fara í orkuskiptin og standa okkur betur sem grænna framtíðarsamfélag. Ég trúi því að þar sé fjármunum vel varið og með því að trassa umhverfismálin séum við að senda reikninginn á framtíðina. Það er ekki rétt að nálgast umhverfismálin öll undir þeirri yfirskrift að það sé með einhverjum hætti allt saman loftslagsmál. Og jafnvel þótt það væru allt saman hrein og tær loftslagsmál þá held ég að hægt sé að færa fyrir því bæði umhverfisleg rök en ekkert síður efnahagsleg rök að það sé góð fjárfesting. Varðandi alþjóðlegu verndina er það rétt hjá hv. þingmanni að ef við missum niður eðlilega skilvirkni í hælisleitendakerfinu hjá okkur þá mun það kosta okkur mjög mikla fjármuni.

hvernig fjármálaáætlunin og fjárlögin tala til þeirra. Nú liggur fyrir að afkoma sveitarfélaganna er ekki góð. Þau hafa sett fram sínar áætlanir og sínar tölur og gera ráð fyrir því að afkoman á þessu ári verði um 33 milljörðum undir áætlunum og verði um 50 milljarða umfram áætlanir árið 2021. Skapast það auðvitað vegna tekjufalls vegna minni útsvarstekna, vegna atvinnuleysis og minni umsvifa í atvinnulífinu og síðan er stóraukinn félagslegur kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar af ýmsu tagi. Ég vil spyrja hæstv. fjármálaráðherra hvort hann telji nóg að gert í þeim áætlunum sem liggja fyrir af hálfu ríkisins, hvort hann geti ekki verið sammála (Forseti hringir.) um að það þurfi að gera heldur betur.

á endanum dálítið huglægt mat. En það sem við höfum gert nýlega er að við höfum náð saman um stóru myndina við sveitarfélögin með sérstöku samkomulagi um skuldaþróun og afkomuþróun til næstu ára. Ríkisstjórnin hefur nýlega gefið út yfirlýsingu um að styðja sérstaklega við nokkur málefnasvið sem standa sérstaklega veikt, við höfum gert úttekt á þeim málefnasviðum, (Forseti hringir.) og við höfum lofað að vera áfram í nánu samstarfi um að greina stöðuna og grípa til aðgerða eftir því sem þörf krefur.

Þau hafa ekki jafn sterka sveiflujafnara og ríkið hefur. Þau geta ekki prentað peninga og þau eru háð því að þau bera lögbundnar skyldur sem ríkið leggur þeim á herðar. Nú verða þau fyrir miklu óvæntu áfalli og ég leyfi mér að efast um, svo ég taki ekki sterkar til orða, að nóg sé að nóg sé að gert. Það er mjög brýnt að sveitarfélögin geti ráði við sitt hlutverk, þau geti örvað eigin fjárfestingar og þau geti risið undir þeim félagslegu verkefnum sem þau verða að takast á við og eiga raunverulega ekkert val um. (Forseti hringir.) Eða er hæstv. fjármálaráðherra að tala um að þau eigi að skera niður í lögbundnum verkefnum sem ríkið hefur falið þeim?

Framlenging á endurgreiðslu virðisaukaskatts skiptir þau gríðarlega miklu máli. Styrkur til fráveituframkvæmda skiptir máli og styrkir til að efla tómstundastarf hjá sveitarfélögum. Allt skiptir þetta miklu máli. Þetta eru margir milljarðar sem við erum að ráðstafa sérstaklega. (Forseti hringir.) Og þetta er fyrir utan það sem við höfðum áður ákveðið að gera.

Til að Alþingi geti tekið upplýsta ákvörðun um fjárheimildir fyrir framkvæmdarvaldið þarf það að fá upplýsingar sem útskýra umfang og tilgang þeirra fjárheimilda sem framkvæmdarvaldið biður um. Það ætti að vera sjálfsagt en til vonar og vara hefur Alþingi sett lög um hvaða upplýsingar ráðherra á að veita Alþingi í fjármálaáætlun og fjárlögum. Ráðherra skal gera grein fyrir stefnu sinni með heildstæðri áætlun til lengri tíma með tímasettri forgangsröðun verkefna og fjármögnun þeirra. á að liggja fyrir mat á því hvort þörf sé á lagabreytingum, hvort það séu bein eða óbein áhrif á hvert verkefni fyrir sig. Það á að útskýra hvaða aðgerðir muni stuðla að heildstæðum umbótum, aukinni skilvirkni og framþróun.

Við erum hér með stjórnkerfi sem tekur á sig lagaskyldur til að gera grein fyrir tillögum um fjárheimildir og fjárveitingar til ríkisaðila. Við höfum aldrei í Íslandssögunni haft meiri getu og lagt meira á okkur til að vinna að bæði

ráðherra er búinn að segja að hann sé ekki að fara eftir lögum um opinber fjármál langar mig til að heyra hann útskýra hvaða áhrif það hefur á þingræðið og fjárveitingavaldið ef Alþingi fær ekki nægilega miklar upplýsingar frá framkvæmdarvaldinu til að taka upplýsta ákvörðun um fjárlög.

forseti. Ég hafna því algerlega að hafa sagt hér í fyrra andsvari mínu að við værum ekki að fara að lögum. Það sem ég sagði var að hv. þingmanni virðist vera algerlega fyrirmunað að sjá í gegnum formreglur og sjá framfarirnar sem eru að verða í þessum málum.

Þar er síðan farið yfir markmið og mælikvarða og þrjú markmið hafa verið skilgreind fyrir þennan tiltekna málaflokk: Skilvirkari og aðgengilegri þjónusta fyrir sjúklinga sem leita til heilsugæslu. Í öðru lagi aukinn aðgangur sjúklinga að fjölbreyttri geðheilbrigðisþjónustu. Og í þriðja lagi lækkun tíðni sjúkdóma sem rekja má til lífshátta. Svo er farið yfir það undir hverjum og einum málaflokki hvernig fjárheimildir eiga þróast yfir tíma til að styðja við þessi meginmarkmið. Að standa hér og fullyrða að við séum að skila

fyrir árin 2021–2025 að snúa við miklum hallarekstri, eigi síðar en á lokaári áætlunarinnar, og skal tekið undir það heils hugar hér. Mikill halli á ríkissjóði í einhver ár hefur margvíslegar neikvæðar afleiðingar fyrir þjóðarbúið

en ekki kemur fram með hvaða hætti eigi að gera þetta. Ljóst er að ríkisstjórnin veigrar sér við að segja sannleikann enda styttist í kosningar. Þetta er einfaldlega ávísun á skattahækkanir í framtíðinni og boðaðar skattalækkanir sem þegar hafa verið komnar til framkvæmda og kynntur verður væntanlega skammgóður vermir nema hagvöxtur verði þeim mun meiri,

Hagvöxtur á Íslandi hefur verið sveiflukenndari en nágrannaþjóða okkar enda hagkerfið lítið og opið og áfall í okkar stærstu atvinnugrein, ferðaþjónustunni, hefur haft veruleg áhrif á hagvöxt og þróun hans. Fyrir skömmu breytti Alþingi fjármálastefnunni á þann veg að hún leyfir nú meira svigrúm til útgjalda án fjármögnunar. Hún leyfir sem sagt meiri skuldasöfnun halli ríkisins má þannig ná að hámarki 7–16% af landsframleiðslu. Ég nefndi það í umræðunni um fjármálastefnuna að í henni mætti vera meira gagnsæi varðandi dekkri sviðsmyndir í þjóðhagsspá og hvernig óvissusvigrúmið myndast út frá því.

og flest bendir til þess að hið opinbera á Íslandi muni standa undir þessari skuldsetningu en mikilvægt er þó að búa í haginn til lengri tíma þannig að skuldir lækki. Í framtíðinni munu koma önnur efnahagsáföll og þá er mikilvægt að hið opinbera geti staðið þau af sér. Þetta hangir saman við hagvöxt til framtíðar og aga í fjármálum hins opinbera. Almennt séð á skuldsetning hins opinbera einungis að standa undir fjárfestingum og skattar að standa undir rekstri og tilfærslum. Ljóst er að í fjármálastefnunni er aukin skuldsetning notuð til að fjármagna að hluta rekstur og tilfærslur. Ekki kemur fram þar hve mikið af skuldaaukningu tengist fjárfestingu. Verðbólga er í vexti og fylgjast þarf mjög vel með þróun hennar í þeim aðstæðum sem við erum í. Ef Seðlabankinn nýtir sér peningastefnuna til að reyna að hafa áhrif á hagvöxt, atvinnuleysi og raunvexti með því að þenja

Huga þarf að því að fjármálastefna og peningastefna vinni vel saman og hið opinbera ýti ekki út einkafjárfestingum með umsvifum sínum á lánamarkaði og meira mætti fjalla um samspil fjármálastefnu og peningastefnu í þessari fjármálaáætlun.

Vissulega byggist lækkunin á því að framkvæmdum við nýjan Landspítala muni ljúka á tímabilinu en hafa verður ráðrúm til að mæta fyrirsjáanlegum auknum útgjöldum til heilbrigðisþjónustu og á því er ekki tekið í þessari áætlun. Forsendur fjármálastefnu hafa breyst nokkuð miðað við forsendur fjármálaáætlunar. Í uppfærðri fjármálastefnu var gert ráð fyrir 4,8% hagvexti á næsta ári en í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir 3,9% hagvexti á næsta ári

í fjármálaáætluninni. Mikilvægt er að nýta þessi jákvæðu áhrif vel þannig að það skapi sem flest störf. Þrátt fyrir töluverða breytingu á spá um hagvöxt fyrir næsta ár er spá um atvinnuleysi á næsta ári sú sama og í uppfærðri fjármálastefnu eða um 6,7%.

í þessari áætlun og þau gætu farið yfir 100 milljarða næstu tvö árin. Það er því ákaflega mikilvægt að efla sköpun starfa og ríkisstjórnin verður að hafa trúverðuga stefnu hvað það varðar. Hlutverk ríkisins er hér afar mikilvægt. Ég vil líka víkja aðeins nánar að skuldasöfnun ríkisins. Þó að hún sé skásti kosturinn í stöðunni við þær fordæmalausu aðstæður í efnahagsmálum sem við erum í er skuldasöfnunin engu að síður mikið áhyggjuefni. Lán þarf alltaf að greiða til baka. Samkvæmt þessari áætlun koma skuldir ekki til með að hætta að hækka fyrr en árið 2025 sem hlutfall af landsframleiðslu. Sú hætta er fyrir hendi að skuldahlutfall ríkis og sveitarfélaga geti verið komið í 65% af landsframleiðslu á þessum tímapunkti ef ekki verður gripið til ráðstafana. Það er gríðarleg breyting til hins verra á skömmum tíma. Hér skiptir því öllu að örva hagvöxt og það er langur tími og áhyggjuefni að það skuli taka fimm ár að ná jafnvægi í ríkisfjármálum.

eða rúmlega 41% af landsframleiðslu. Lágt vaxtastig og greiður aðgangur að lánsfé fyrir ríkissjóð á hagstæðum kjörum er vissulega jákvætt hvað þetta varðar en þannig verður það ekki um ókomna framtíð. Vextir koma til með að hækka á ný innan ekki svo langs tíma og fjármagnskostnaður ríkisins mun hækka.

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar einkennast um margt af örvæntingu og voru ekki nægilega vel undirbúnar eins og við sáum svo glögglega þegar stöndug fyrirtæki fóru að nýta sér úrræði eins og hlutabótaleiðina án þess að þurfa á þeim að halda. Hér var undirbúningur laganna einfaldlega ófullnægjandi. Ríkissjóður er sameiginlegur sjóður okkar allra. Að misnota hann kemur alltaf í bakið á mönnum síðar með einum eða öðrum hætti. Það er augljóst að kosningar eru á næsta leiti og þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir að hagvöxtur verði strax á nýju ári og ferðaþjónustan taki við sér á ný er ekki dregið úr útgjöldum.

Ríkisstjórnin sem á innan við ár eftir af stjórnarsetu sinni telur mikilvægt að sett verði skýr og raunhæf stefnumið um að stöðva hækkun á skuldum hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu eigi síðar en á lokaári fjármálaáætlunarinnar og rjúfa með því vítahring hallareksturs og skuldasöfnunar til að endurheimta styrka fjárhagsstöðu hins opinbera, eins og segir í fjármálaáætluninni. Ríkisstjórnin þorir hins vegar ekki að mæta miklum halla með því að draga úr umsvifum og þeirri sóun sem ríkir í ríkisrekstrinum eins og fjármálaráðherra hefur nefnt. Til þess er of stutt til kosninga. Gera verður eðlilega kröfu um skilvirkni og hagræðingu í allri starfsemi hins opinbera og á það skortir í þessari

Þá hefur ríkissjóður lítið svigrúm og næsta ríkisstjórn mun þurfa að taka erfiðar ákvarðanir, það er alveg ljóst, herra forseti, en við sjáum að við þurfum að

í þessari fjármálaáætlun er haldið í aðhaldskröfu. Ég veit að hún er ekki stór en hún er samt engu að síður fyrir hendi gagnvart sjúkrahúsum og skólum fyrir þetta ár og næsta. Mér finnst

Ekki er hægt að segja að það eigi sér eðlilegar skýringar að allt sé að lækka milli 2021 og 2025 því að langflestir málaflokkar hækka. Yfirleitt erum við alltaf að bæta í. Við erum með verðlagsuppbætur og síðan birtist pólitíkin í einstaka málaflokkum þar sem menn vilja bæta í.

Hér er stefna stjórnvalda til næstu ára lögð fram

Þar er fjallað um að það skuli vera forgangsraðaður verkefnalisti, það er eitt af lykilatriðunum, til að þingið geti tekið ákvörðun og viti af hverju einu verkefni er forgangsraðað umfram annað. Það er til þess að taka burt pólitíkina

Við getum tekið samgönguáætlun sem nokkuð góða fyrirmynd í því hvernig þetta þyrfti allt að vera í heilu lagi. Það á að vera kostnaðar- og ábatagreining til að grípa til nákvæmlega í því ástandi sem við erum í núna.

En einhverra hluta vegna þá kemur ekkert fram í þessari áætlun um það hvernig fjölga eigi ferðamönnum upp í 2 milljónir aftur 2023 í stað 2026. Það er engin sérstök áætlun eða stefna um það. Það er bara gefið að ef ekki komi 2 milljónir 2023 þurfi að fara í niðurskurð og alls konar vesen í staðinn fyrir að geta haldið áfram með sömu stefnu.

hækka úr 1,35% 2019 upp í 1,6% árið 2025. Þetta er mjög skýrt markmið og ég myndi segja að það væri mjög augljóst að sjá einmitt hvernig það að hækka nýsköpunarþakið

Þetta er vandamálið sem ég sé í stefnu stjórnvalda. Það fer ekki saman hver markmiðin eru, hverjar aðgerðirnar eru og hver áhrifin eru í heildstæðu samhengi.

Það er ekki nauðsynlega rétt að atvinnulífið sé uppspretta tekjuöflunar hins opinbera. Það getur verið nákvæmlega jafn rétt að hið opinbera bókstaflega búi til pening með útgjöldum sínum og þurrki út pening með sköttum og gjöldum. Útgjöld og skattar hins opinbera eru hagstjórnartæki sem eru ekki notuð til að ná jafnvægi í ríkisrekstrinum heldur til að ná jafnvægi í hagkerfinu. Á þessu er mikilvægur munur því að hann breytir því í grundvallaratriðum hvernig við beitum þeim hagstjórnartækjum sem hið opinbera hefur. Halli ríkissjóðs er t.d. ekki vandamál svo lengi sem verðbólgan er ekki vandamál. Stærra vandamál en halli ríkissjóðs

Ég hef áhyggjur af því að sumar þær forsendur sem lagðar eru hér til grundvallar séu

næsta ári. Eins og staðan blasir við manni akkúrat núna, bæði hér á landi og erlendis, óttast ég — ég vona svo sannarlega að það rætist ekki en óttast það — að frekari tafir verði á því að ferðaþjónustan taki við sér í þeim mæli að hún geti leikið jafn stórt hlutverk og forsendur hér gera ráð fyrir.

stígur inn í efnahagslífið með kröftugum hætti er auðvitað lykilatriði og grunnforsenda að það sem ráðist er í sé arðbært. Það er líka mjög mikilvægt að það sé gert eins tímanlega og nokkur kostur er.

eru nauðsynlegir innviðir í opinberum rekstri hafa setið á hakanum en væri hægt að ráðast í núna og skapa atvinnu. Ég vil í því sambandi benda á nýlega tilkynningu

gera mikið af því að fjárfesta í arðbærum verkefnum og framkvæmdum. Öfugt við það sem margoft hefur verið sagt hjá þeim ágæta sjóði segja þeir:

við reynum að grípa tækifærið til að ráðast í arðbærar fjárfestingar og verkefni og skapa þannig Það má líka spyrja sig hvort það sé raunhæft markmið í ljósi alls og alls að stefna að því að geta tekið fjármálareglurnar að fullu upp í lok þessarar áætlunar. Ég leyfi mér að efast um að það sé raunhæft. Og það kann að vera að það sé jafnvel ekki skynsamlegt í ljósi þeirra aðstæðna sem við búum við og allrar þeirrar óvissu sem

Þetta eru atriði sem skipta máli. Það er mikið talað um framtíðina, nýsköpun og þróun og það er að sjálfsögðu mjög mikilvægt. Ég hef oft gert það að umtalsefni. Ég tel mjög mjög skynsamlegt að við hröðum því eins og við getum að koma fjármagni út í þær greinar sem núna skapa atvinnu og byggja undir framtíðina fyrir okkur.

til vinnustaðanámssjóðsins. Og hvað er vinnustaðanámssjóður? Jú, það er sjóður sem er ætlaður til að aðstoða fyrirtæki við að taka nema á samning.

og er að ljúka sínu námi sé dregið úr möguleikum þess á því að komast á samning til að geta klárað sitt nám og myndað tengsl við fyrirtækin.

gert. Og eins og ég lauk orðum mínum líka á í umræðu um fjárlögin treysti ég því að nefndin muni skoða þetta vel og það verði hlustað á öll sjónarmið og tekið tillit til þeirra því að samstarf og samvinna og samráð er það besta sem við getum gert núna til að ná sameiginlega eins góðum árangri og nokkur kostur er.

vegna þess að þeir eru að borga með því fyrir hina. Það er verið að láta þá sem eru í almenna tryggingakerfinu borga fyrir aðra í almannatryggingar.

Þeir fá að halda sínu sem ríkastir eru en það þarf að skera niður hjá börnum í greiningu, með geðræn vandamál,

Ég sagði það í umræðu um fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár í gær að stærsti efnahagslegi óvissuþátturinn fyrir árið 2021 2021 væri auðvitað veiran sjálf og afleiðingar þeirra viðbragða á sóttvarnasviði sem við neyðumst til að grípa til og þeirrar gífurlegu röskunar sem verður á lífi og starfi

að við beitum ríkisfjármálunum af miklum krafti og einblínum á viðbrögðin við því ástandi sem við erum að kljást við. Við erum sammála um það, alla vega flest okkar, að það sé skynsamlegt við þessar kringumstæður að reka ríkissjóð með halla eins og hér er boðað með lækkandi tekjum ríkissjóðs, bæði með sjálfvirkum hætti og breytingum þar sem við gefum eftir skatttekjur í þeirri viðleitni að auka ráðstöfunargetu heimila og fyrirtækja.

og aukið styrk ríkissjóðs með því að greiða niður skuldir og draga úr vaxtabyrði. Skuldsetning ríkissjóðs hefur minnkað um u.þ.b. helming á liðnum áratug. Það

nálgun og verið að blanda saman stöðugleika og stöðnun. Hér er eitt gott dæmi um það hvað verðstöðugleiki er mikilvægur, sem okkur hefur auðnast að ná á liðnum árum, ella hefði ekki verið hægt að bregðast hratt við þessari stöðu og lækka vexti eins hratt og raun ber vitni. Á sama tíma höfum við byggt upp myndarlegan gjaldeyrisforða sem nýtist vel sem akkeri við þessar aðstæður

fjármálastefna og peningastefna leggjast á sömu sveif eða vinna í takt, sem ekki hefur ávallt verið raunin. Það má segja að lög um opinber fjármál hafi við þessar kringumstæður sannað gildi sitt að þessu leyti og kannski því leyti sem við erum að horfa til hér, sem er kallað gjarnan hringrásarferli eða hið stefnumótandi ferli sem lögin eru. hefur vissulega raskast eins og flest annað við þessar ótrúlegu aðstæður, en við fylgjum þó þessu stefnumótandi ferli: Stefna, áætlun, fjárlög. Fjármálastefnuna endurskoðum við í september þar sem markmið um opinber fjármál

viðmið um afkomu og skuldir. Þar setjum við í raun gólf á afkomuna sem getur mest orðið á líðandi ári 14,5% og 13% inn á næsta ár.

er metið að það taki um þrjú ár að ná fyrri styrk. Vægi samneyslunnar eykst við þessar aðstæður og fjárfesting er borin uppi að miklu leyti af hinu opinbera. Í þessu öllu saman er þó mikil óvissa og allar spár háðar gríðarlegri óvissu og því hafa verið teiknaðar upp dekkri sviðsmyndir. Um framvindu faraldursins í tíma getur enginn fullyrt, um alþjóðlega efnahagsþróun ríkir einnig óvissa og þar með utanríkisviðskipti, sem við erum

Við erum í raun og veru að taka fjármögnun opinberrar þjónustu að stórum hluta að láni hér á næsta ári og næstu ár, auk þeirra sértæku aðgerða sem við þurfum að grípa til í þeirri viðleitni að verja störf

og hvað gæti verið langt í það. Því hærri sem líkurnar eru á öðru áfalli og því styttra sem talið er að það sé í það, því minni er skuldageta ríkissjóðs. Þessa verðum við alltaf að taka tillit til. Við verðum alltaf að vera í færum til að geta tekist á við svona áföll eins og við getum gert núna. Þá hafa vextir og skuldastýring auðvitað mikið að segja í þessu. Miðað við flesta mælikvarða erum við vel í færum og í stakk búin til að ráða við þá skuldsetningu sem við stöndum frammi fyrir.

Okkur í nefndinni er að sjálfsögðu hugleikið áhyggjuefni hinn mikli halli á ríkissjóði sem fram undan er og er nú þegar orðinn og hefur að sjálfsögðu margvísleg neikvæð áhrif á þjóðarbúið.

Þetta eru náttúrlega gríðarlega háar upphæðir og engan veginn sjálfgefið að okkur takist að auka tekjurnar á hverju ári með þessum hætti, enda kemur ekkert fram hvernig ríkisstjórnin sér þetta fyrir sér. Ef

Það þýðir að við þurfum að nýta framleiðsluþættina okkar inn í framtíðina og við erum hér, þessi ríkisstjórn, að lækka álögur á fólk og fyrirtæki. Ég held að það sé rétt við þessar kringumstæður, það mun fleyta okkur hraðar í gegnum kreppuna og það mun hjálpa okkur við að afla tekna. En það er engin önnur leið út úr þessu en að vaxa út úr því. Það þýðir bara að við aukum verðmæti framleiðslunnar. Það er þó talað mjög hreint út um það að okkur hefur tekist að hækka laun í landinu, sem er kostnaður við notkun mannauðsins. hliðin er þá að auka hér framleiðni, þannig við vöxum út úr kreppunni og aukum framleiðni. Við eigum gríðarlega mikið af ónotuðum framleiðslutækjum um allt land sem hafa byggst upp í kringum ferðaþjónustuna,

Ég þakka þingmanni svarið. Sannarlega vona ég að okkur takist að vaxa út úr þessum

Svo eru það þessar breytingar á hagvexti fyrir næsta ár og spurningar um atvinnuleysi og þær tölur sem þar eru settar fram. Nú eru komnar

á útgjöldum til atvinnuleysisbóta í þessari áætlun og í frumvarpinu? Ég held að það gæti farið svo að þetta færi yfir 100 milljarða sem er gríðarlegt

Við ræðum hér fjármálaáætlun fyrir árin 2021–2025.

heilbrigðis-, mennta- og umhverfismálum og miklar framfarir hafa orðið í tíð þessarar ríkisstjórnar, m.a. stórstígar framkvæmdir í samgöngumálum. Við getum nefnt sem dæmi að borgarlínuverkefnið er farið af stað, unnið er að tvöföldun vega frá höfuðborgarsvæðinu og margt fleira mætti nefna. En fyrst og fremst hefur verið fjárfest í samfélagslegum innviðum. Þá hafa einnig verið gerðar breytingar á tekjuskattskerfinu þannig að ráðstöfunartekjur þeirra sem hafa lægstu launin munu hækka mest. Þessu öllu er mikilvægt að halda til haga og þessi góða staða gerir það mögulegt að bregðast við hinu mikla efnahagsáfalli sem er að dynja á okkur núna vegna

hafa margar ríkisstjórnir komið að málum allt frá hruni til að koma okkur í þá stöðu sem við erum í núna,

breytingar á tekjuskattskerfinu og að standa vörð um félagslega innviði, erum við að gera án þess að fara í nokkurn niðurskurð í opinberri þjónustu og það er gríðarlega mikilvægt að muna eftir því og hafa það í huga þegar við ræðum bæði fjárlög og fjármálaáætlun næstu ára. En við vitum líka að við þurfum að ná viðspyrnu upp úr efnahagslægðinni og verið er að setja gríðarlega mikla fjármuni í fjárfestingar- og uppbyggingarátak á næstu þremur árum. Þetta er eitthvert kröftugasta hagstjórnarviðbragð sem ég held að við höfum nokkurn tíma séð og þetta er nauðsynlegt. Það er mikilvægt að bæði ríkisfjármálin og peningamálin gangi hér hönd í hönd við að létta undir með almenningi og fyrirtækjum. En verstu áhrif þessa efnahagsáfalls eru auðvitað stóraukið atvinnuleysi. Störfum hefur því miður fækkað mjög mikið ég held að við séum öll sammála um að atvinnuleysi sé eitthvert mesta böl sem kemur fyrir einstaklinga og samfélög. Þess vegna skiptir það gríðarlega miklu máli að hér verði til störf til framtíðar.

hallarekstur mun á komandi árum verða töluverður og skuldahlutfall mun hækka. Það er í raun óumflýjanlegt. Það er þó hin rétta leið vegna þess að það er ríkissjóður sem ætlar að taka höggið eins og hann getur og hlífa þannig velferðarsamfélaginu okkar. En En þetta er auðvitað vandasöm staða til framtíðar og það er eitt af því sem verið er að fjalla um í fjármálaáætluninni. Það eru þrjár megináskoranir sem ég tel að bíði okkar sem samfélags á komandi árum.

framtíðinni í takti við það óháð öðrum sveiflum og stærðum í hagkerfinu. En til þess að standa undir öflugu velferðarkerfi þurfum við öflugt hagkerfi. Í öðru lagi munu

Við vitum að loðna hefur ekki mælst í veiðanlegu magni tvö ár í röð og lífríkið í sjónum er að breytast og við þurfum að bregðast við því, bæði með því að Ísland nái markmiðum sínum í loftslagsmálum en svo þurfum við einnig sem samfélag að búa okkur undir þær loftslagsbreytingar sem því miður er óumflýjanlegt að verði, m.a. vegna þess hvernig komið hefur verið fram við jörðina okkar marga síðustu áratugi ef ekki hundruð ára. Í þriðja lagi

og þó svo að kannski megi segja að við séum öll í sama storminum þegar kemur að veirunni þá erum við svo sannarlega ekki endilega á sama farrými í bátnum. Störfin sem hafa glatast í ferðaþjónustu eru aðallega úr neðri hluta tekjustigans og þar starfa margir innflytjendur og því er atvinnuleysi mun hærra á meðal þeirra. Það er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og taka tillit til í efnahagsviðbrögðum okkar. Jafnframt þurfum við að standa vörð um velferðarkerfin okkar. Og ekki bara standa vörð um þau, við þurfum líka að bæta þau og þróa þau áfram að það þarf einnig að gerast í takt við breytt samfélag. Þetta verður áskorun næstu ára og hið opinbera verður að gera sitt til þess að hér skapist ekki frekara eða nýtt kerfisbundið óréttlæti. Ég tek undir með þeim sem hafa talað um að við þurfum að vaxa út úr þessari kreppu. En ég vil bæta því við, vegna loftslagsmála, að við verðum að leggja áherslu á að vaxa út úr kreppunni með grænum formerkjum.

ríkisstjórnar Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, þ.e. að þar verði komið á þverpólitískum hópum um þróun mælikvarða um hagsæld og lífsgæði. Slíkir hópar eiga að verða til þess að auðvelda stjórnvöldum að fylgjast með þróun og breytingum í samfélaginu og styðja við stefnumótun og ákvörðunartöku. Þetta held ég að verði tæki sem verði okkur gríðarlega mikilvægt inn í framtíðina þar sem við vitum að miklar áskoranir bíða okkar, að geta fylgst með því hvernig ólíkar

Ég tel að við verðum allt eins að búa okkur undir gjörbreytta heimsmynd. Við getum ekki leyft okkur að hugsa að allt falli í fyrra horf. Við verðum að horfa til styrkleika okkar og tækifæra, horfa til þess að efla okkar eigið samfélag, búa okkur undir aðra nálgun, aðra hugsun um hvernig við nálgumst opinberan rekstur. Ég vil þó ekki tala eða álykta með þeim hætti að þær áætlanir sem við byggjum á hér í dag séu á sandi reistar nema síður sé. En vissulega má lítið út af bregða.

Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar fá ríflega 20 milljarða kr. á tímabili áætlunarinnar en til samanburðar var sambærileg fjárhæð rúmir 12 milljarðar í fjárlögum árið 2009. Þá aukast verulega framlög til upplýsingatækniverkefna. Raunar má segja að upplýsingatækni og bylting í notkun stafrænna lausna leiki lykilhlutverk í að bæta aðgengi okkar allra að opinberri stjórnsýslu og auka um leið hagkvæmni í ríkisrekstri.

Þyngst vega aukin framlög til ofanflóðasjóðs til að efla ofanflóðavarnir. Í fjármálaáætlun og fjárlagafrumvarpi má sjá að við erum að komast hraðar áfram í að byggja þær mikilvægu varnir.

að fjölga störfum, tæki til atvinnusköpunar, en að sama skapi verður að tryggja að kerfið sem við höfum til að framkvæma útboð myndi ekki stíflu sem leiðir til óhagkvæmari tilboða í verk.

þingmanna úr flestum kjördæmum að komast í höfn. Helsta áskorun stjórnvalda á tímabili fjármálaáætlunar fyrir árin 2021–2025 verður að snúa við hallarekstri hins opinbera vegna efnahagslegra áhrifa heimsfaraldurs kórónuveiru og koma böndum á skuldasöfnun.

Fénu er varið til að styrkja fjárhagslega stöðu einstaklinga og fyrirtækja til að koma í veg fyrir að verðmæti og störf tapist varanlega. Markmiðið er að styðja við og örva hagkerfið svo að út úr lægðinni komi samkeppnishæft þjóðfélag þar sem velsæld byggist á öflugum mannauði og kröftugu efnahagslífi.

því. Ég bind miklar vonir við, og auðvitað eru það bara vonir, það er engin vissa í því, að til þess þurfi ekki að koma heldur nái hagkerfið að vaxa af slíkum krafti að til þess þurfi ekki að grípa. Það er stefna

vissulega svo lánsöm að vextir eru lágir og við eigum aðgang að lánsfé á mjög góðum kjörum. En það kemur örugglega ekki til með að að gilda mörg ár fram í tímann þannig að það er eitthvað sem þarf að hafa mjög vakandi auga með. Ég vildi koma aðeins að útgjöldum til atvinnuleysisbóta sem ég spurði um áðan en ekki gafst tími til að svara. Þrátt fyrir töluverða breytingu á spá um hagvöxt fyrir næsta ár er spá um atvinnuleysi á næsta ári sú sama og í uppfærðri fjármálastefnu eða 6,7%.

Það er undirstaðan að því að byggja undir fyrirtækin, að þau geti haldið sínum starfsmönnum og vaxið og ráðið til sín fleira fólk. Menn mega ekki líta svo á að það að lækka verulega tryggingagjaldið tímabundið sé glatað skattfé. Það er mikill misskilningur.

En mér finnst atvinnuleysistryggingar eða atvinnuleysisbætur alltaf vera fjármunir sem við ættum að horfa til þess að nýta betur til að stuðla að því að fjölga störfum og fyrir því eru þekkt fordæmi úr síðustu kreppu, hvernig við beittum þeim.

í samhengi við það hvernig við eflum og fjölgum störfum, það má vel ræða. Ég hefði hins vegar líka áhuga á að ræða í því sambandi kerfisbreytingu á því hvernig við innheimtum tryggingagjaldið,